svim opaskama. Sljedeća točka dnevnog reda je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima,

Zastupnik Grmoja

prihvatio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskome gradivu i arhivima, drugo čitanje, P.Z. br. 104. Predlagatelj je Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista na temelju članka 2. Ustava RH i članka 172. Poslovnika. Kolega Reiner, … /Govornici govore u isto vrijeme./ … Ispričavam se, ja vas molim za red. Ja sam dao više puta i riječ, dao sam mogućnost stanki, ja bih molio da ne remetite rad Sabora da raspravimo, a sutra ćete imati priliku.

zlorabite demokraciju, ja ću to sada vrlo jasno i otvoreno reći. U ovom trenutku jedino što je jasno i nama svima ovdje i hrvatskoj javnosti je da je 79 članova ovog Sabora, dakle apsolutna većina iskazala vama nepovjerenje. Da sam ja na vašem mjestu ja bih još tijekom ovog vikenda dao ostavku jer bi to bilo časno, jer bi bilo jasno da ako mi većina onih koji su mi dali povjerenje da budem na ovom mjestu, sada uskraćuje to povjerenje da se naprosto povučem. Sve ostalo da li će ministar Marić uspjeti dobiti 76 glasova protiv sebe, da li postoji većina, da li ne postoji većina, pa većina država ima manjinske vlade u Europi prema tome to je irelevantno. Ovo je vrlo jasno, vi nemate više povjerenje i ja se oprostite vama čudim kao kolegi da pokušavate na neki čudni način to izbjeći i ne znam, grčevito se držite ove fotelje umjesto da napravite ono što bi bilo normalno. Kolega Reiner, hvala vam na vašim riječima, na vašim opaskama. Što se tiče fotelja, mi smo dokazali prošle godine da nam nije do fotelja. Vi ste oni koji ste prošle godine se borili za te fotelje. Zahvaljujem na svim opaskama. Sljedeća točka dnevnog reda je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, drugo čitanje, P.Z. broj 104. Predlagatelj je Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista na temelju članka 2. Ustava RH i članka 172. Poslovnika. Materijal je dostavljen u pretince. Prilozi uz prijedlog zakona nisu umnoženi već se nalaze na web stranici Sabora.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 Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Odbor za zakonodavstvo nije imalo kvorum. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje i podnijela amandmane. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, molio bih vas za malo mira. Kolega Pupovac i kolega Bačić molio bih vas za malo. Poštovane kolegice i kolege. Na samom koncu ovog poduljeg i neobičnog zakonodavnog postupka imam posebno zadovoljstvo predstaviti vam Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Prvotno radi hrvatske javnosti želim istaknuti kako je kod izrade ovog prijedloga Klub MOST-a uložio znatne napore kako bi prevladao nastojanja da se njegovo donošenje spriječi ili u najmanju ruku odgodi. Podsjetimo se samo kako smo povodom ovog zakonskog prijedloga upustili u nadasve neobičnu, jedinstvenu situacija koja se u povijesti Hrvatskoga sabora nikada nije dogodila. Znakovito je što je upravo na primjeru Arhivskog zakona učinjen veliki presedan na način da je jedan saborski odbor svojim zaključkom obvezao predlagatelja zakona, u ovom slučaju klub MOST-a, Nezavisnih lista na pribavljanje mišljenja o prijedlogu zakonskog teksta. Arhivski zakon jest važan, pa čak i u određenoj mjeri osjetljiv zakon ali nije prvorazredno pitanje s kojim se susreće RH, te zasigurno nije zakon glede kojeg bi bio potreban ovakav ekscesni presedanski tretman. Podsjećam da je u Hrvatskoj donesen velik broj zakona koji su bili iznimno osjetljivi i čije je značenje bilo prvorazredno a da se glede mnogih od njih nije pribavljalo takvo mišljenje. Potpuno je jasno što je uostalom primijetila i opća javnost da je ovakvo postupanje saborskog Odbora za kulturu i njegova predsjednika Andre Krstulovića Opare bilo učinjeno isključivo s namjerom opstrukcije donošenja arhivskog zakona i otezanja s time. U konačnici, ovaj nikad prije zabilježeni događaj u Hrvatskom saboru u takvoj mjeri bio znakovit da je direktno bio usmjeren za zatvaranje arhiva. rasprave i donošenja, da se uoči rasprave i donošenja ovog zakona događaju i značajni poremećaji bez presedana u našem političkom sustavu na način da se očajničkim činom, krajnje destrukcije nastoji poremetiti rad Hrvatskoga sabora kao predstavničkog tijela hrvatskoga naroda. U tom smislu moram se sa ove govornice zapitati kome je u interesu zaustaviti donošenje Arhivskog zakona i otvaranja arhiva. Kome i zašto smeta da se arhivi otvore i da narodu postane dostupna istina. Zbog svih će događaja koji su povezani sa donošenjem ovog zakona klub MOST-a inzistirati da svaki saborski zastupnik samostalno i pojedinačno pred hrvatskom javnošću glasovanjem iznese svoj stav o arhivima propalog komunističkog sustava. Pitanje koje se pri tome nalazi i pred nama je jednostavno hoćemo li nastaviti kao što smo činili do sada štititi tajne jednog totalitarnog sustava ili ćemo se kao istinska moderna demokracija suočiti sa kapitalnim pitanjima naše povijesti i slobodni od njezinih okova započeti svoj put u budućnost? U raspravi u Hrvatskom saboru u ovom prijedlogu zakona u prvom čitanju čuli smo brojna i često oprečna mišljenja koja su se protezala od zalaganja za potpunu otvorenost arhiva pa do tvrdnji da je Hrvatska poput djeteta kojem ne trebamo sve reći. Razmatrajući svekolike koristi i navodne štete koje bi hrvatsko društvo moglo imati od spoznaja o svojoj prošlosti Klub MOST-a opredijelio se za ovo prvo. Naš je čvrsti stav da je suočavanje sa svim aspektima jugoslavenskog komunističkog sustava bitna pretpostavka demokratizacije hrvatskog društva. Samo ako imamo puno znanje o ključnim osobama i događajima o bivšoj državi možemo pravilno zaključiti o onom što se događalo '90.-tih godina ili onome što se čak događa danas. S obzirom na to se moramo zapitati kolika je cijena koju smo kao narod spremni platiti danas da bismo sutra mogli slobodno odlučivati o svojoj budućnosti. To je pravi test razmjernosti kojega ovdje u Hrvatskom saboru i povodom ovoga prijedloga danas moramo provesti. U tom smislu klub MOST-a posebno je razmotrio potrebu za zaštitom privatnosti i osobnih podataka u arhivskom gradivu koje je nastalo djelovanjem tijela bivše Jugoslavije koristeći će pri tome brojnim poredbenim iskustvima ali imajući u vidu osobite hrvatske okolnosti. Ovdje prvotno mislim na činjenicu da u modernoj Hrvatskoj gotovo nitko nije odgovarao za zločine koji su se dogodili u bivšem komunističkom sustavu, te da je Hrvatska jedna od rijetkih bivših komunističkih država u kojoj nije provedena lustracija. Spomenute okolnosti u hrvatskoj stvarnosti zadobivaju osobito značenje jer se često onemogućuje jasno razlikovanje progonitelja od žrtve. Pitam vas tko od nas može sa sigurnošću prstom uprijeti u nekoga tko nije odlukom nekog suda ili državnog tijela proglašen krivim i mirne savjesti ustvrditi ti si progonitelj. Gospodo ne zaboravite da stvari nisu uvijek tako jednostavne i jasne kako se čine. Počesto se događalo da su se oni koje bismo olako mogli optužiti kao progonitelje vlastitog naroda na to bili prisiljeni torturom ili ucjenama. Do takvih informacija koje nam mogu otkriti motivaciju i razloge za ponašanje jedinstvenog i neponovljivog ljudskog bića moguće je doći isključivo potpunom dostupnošću arhivskog gradiva pa i onoga koje sadržava vrlo intimne osobne podatke. Stav Vlade je bio da treba jasno progonitelja i žrtvu. Očito da je to, znači bez otvaranja arhiva nemoguće. Vlada je mislila uputiti 9 amandmana na što ja nisam pristao. Pristao sam na 3 amandmana koja ne mijenjaju duh zakona. Zbog toga sam doživio i neugodne scene u Ministarstvu kulture. I sada je vjerojatno, ja sam očekivao da neće doći danas do ovakvih opstrukcija. Bio sam uvjeren da će HDZ barem prije lokalnih izbora podržati ovaj prijedlog zakona, a onda nakon lokalnih izbora sa HNS-om donijeti ovaj restriktivni zakon kojeg predlaže Ministarstvo kulture i ponovo sve zatvoriti. Ali vidjet ćemo što će se događati ovdje u sabornici. Znači ne postoji neki drugi put koji bi nam omogućio tako jasan uvid u sve okolnosti pojedinog slučaja koji zaokuplja pažnju istraživača bez otvaranja u potpunosti arhiva. No, dostupnost arhivskog gradiva ne ovisi isključivo o apstraktnim normama koje uređuju pitanja dostupnosti gradiva koje sadržava osobne podatke ili koje je označeno nekim od stupnjeva tajnosti. Prva pretpostavka dostupnosti arhivskog gradiva je da ono bude u arhivima. U tom pogledu klub MOST-a je u prvom čitanju trpio proizvoljne prigovore o troškovima primjene ovog zakona, nemogućnosti njegove provedbe, manjku prostora, ljudskih resursa i slično. Te iste primjedbe je danas ministrica iznijela na odboru. Te prigovore je znači istaknula Vlada Republike Hrvatske u svom mišljenju. Navedene prigovore smatramo nedostojnim rasprave u Hrvatskom saboru kao izostankom volje da se ovaj zakon provede, to će se i učiniti autoritetom Hrvatskog sabora ako znači se sada u zadnji tren ne predomislite i povučete se u strahu od onoga što će se u tim arhivima naći. Zbog toga nastavljamo inzistirati na beziznimnoj predaji gradiva arhivima u što je moguće kraćim rokovima. Nešto smo produljili rok ovim amandmanom na zahtjev ministrice. U protivnom tome gradivu prijeti sustavno uništavanje, a korisnike ćemo izložiti krajnjoj arbitrarnosti u postupanju po njihovim zahtjevima. Također sa ovog mjesta želim govoriti o prigovorima koji su nam upućeni zbog navodnog otvaranja ove teme zbog populističkih razloga jer da se arhive ionako namjeravalo otvoriti kroz inicijativu Ministarstva kulture. Nakon što smo vidjeli tu inicijativu koja je naglo prije nekoliko tjedana ugledala svjetlo dana smatramo kako postoji još veća potreba da se ovaj zakon donese kao jedina brana pred daljnjim manipulacijama hrvatskom poviješću u dnevno-političke svrhe. Govorit ću dakle i o nacrtu cjelovitog arhivskog zakona kojeg je prije nekoliko tjedana predstavilo Ministarstvo kulture i na kojeg se nedavno u Hrvatskom saboru često pozivao cijenjeni državni tajnik. Radi hrvatske javnosti treba reći da je riječ o zakonu koji utire put krajnjoj arbitrarnosti, o hrvatskoj arhivističkoj djelatnosti. To je i zakon kojim će se omogućiti legaliziranje uništavanja originalnog arhivskog gradiva kod čega je uništavanje originalnog arhivskog gradiva nastalo poslije 1990. dopušteno bez ikakvih kriterija, potpuno arbitrarno i bez ikakvih ograničenja. To je zakon koji će legalizirati potpuno arbitrarno određivanje dostupnosti klasificiranog arhivskog gradiva na način da je klasifikaciju moguće produžavati u nedogled i nepotrebno i nezakonito, oprostite u nedogled. Njime je također predviđeno i nepotrebno i nezakonito prikupljanje osobnih podataka korisnika kod korištenja arhivskog gradiva suprotno načelu javnosti arhiva i arhivskog gradiva. Riječ je o zakonu kojim se predviđa rješavanje zahtjeva za korištenje gradiva kako piše u razumnom roku bez ikakve definicije što bi taj razumni rok trebao značiti i time uskraćivanje korisniku prava na žalbu. Što se tiče gradiva nastalog djelovanjem tijela i organizacija bivšeg komunističkog sustava, tim se zakonom uvode nejasni kriteriji dostupnosti tog gradiva i neodređeni zakonski termini koji će omogućiti da korisnici arhiva u praksi budu izloženi potpunoj arbitrarnosti arhiva. Na temelju ovih činjenica sami možete već sad prosuđivati o namjerama njegovih autora. Na žalost jedina svrha takvog zakona može biti zatvaranje i uništavanje arhiva. Zbog svega navedenog molim vas zastupnike i zastupnice u Hrvatskom saboru da prihvaćanjem zakona koji smo predložili osigurate očuvanje nacionalne memorije hrvatskog naroda od svih nastojanja da se zaborave postupci onih koji su mu htjeli naštetiti. Na samom kraju svog izlaganja citirat ću relevantne dokumente Vijeća Europe o europskoj politici pristupa arhivima. Dakle citiram. Općenito je prihvaćeno da država ne pripada demokratskom svijetu sve dok svi njeni stanovnici nemaju mogućnosti upoznati se na objektivan način sa elementima svoje povijesti za što je bitno stvaranje svijesti kroz europsku suradnju na međunarodnom nivou. Pristup javnim arhivima je pravo i u političkom sustavu koji poštuje demokratske vrijednosti to pravo trebaju imati svi građani bez obzira na njihovu narodnost, status ili dužnost koju obavljaju. Kraj citata. Hvala. Za repliku se javila zastupnica Marija Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grmoja, rekli ste da je rasprava u sabornici koja je prethodila ovoj točci u stvari htjela onemogućiti raspravu o ovoj točci dnevnog reda. To je zapravo zamjena teza. Predsjednik Sabora kojem je 79 zastupnika u ovom Domu iskazalo nepovjerenje je stavljanjem ove točke u raspravu prije nego se raspravilo o njegovom povjerenju u stvari pokazao da ne želi da se raspravlja o njegovom povjerenju. HDZ nema ništa protiv ovog zakona, a dokaz tome je i da je Vlada izglasala ovaj prijedlog zakona i poslala ga dalje u proceduru i nakon što su MOST-ovi ministri svojim postupkom krenuli u rušenje vlasti i destabilizaciju države. Tako da moram naglasiti da je ipak iskazivanje povjerenja predsjedniku Sabora koji je jedan od nas ovdje i koji je izabran voljom većine. U trenutku kada te volje većine više nema, to nije točka kao i ostale znači o tome se trebalo raspraviti prije ostalih točaka dnevnog reda. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Grmoja. arhitekata Gregorića, Valentića, Šeksa, Božinovića i prije ovoga, dali su ovo i onda sada tražite da predsjednik Sabora ode ili biste možda čak i podržali zakon onda ćete kasnije sa HNS-om donijeti ovaj svoj. To je vaš plan, ja znam da je to vaš plan. Ali vi govorite o tome da predsjednik Sabora nema povjerenje. Nema ga ni premijer. Pa danas vam je u Nacionalu izašlo kako ga je Krešo Beljak izvozao, to je nevjerojatno, kao što je izvozao Milanovića tako je i njemu rekao imaš mojih pet ruku ovaj došao državnički smijenio tri tri ministra, kaže imam većinu onda za dva skupljam većinu. Predsjednik Vlade nema većinu neka čovjek da ostavku neka dođe ovdje i kaže destabilizirao sam državu, odrekao sam se 15 ruku i ove ruke ovdje, ova ruka je bila za njega više nije. On nema više veću u Hrvatskom saboru, a mi ćemo ovaj zakon donijeti koliko se god vi tome protivili.

zastupniku da replicira i da da odgovor na repliku, a u samoj replici kolegice iz vašega kluba je bilo upravo to. Ja bih molio samo da pozorno svi pratimo što tko govori i na što se replicira. Hvala. Zastupnik Željko Reiner zatražio je repliku. Hvala lijepo. Kolega Grmoja, vi ste postavili nekoliko pitanja kome i zašto smeta da se otvore arhivi i koga je strah što će se u njima naći. I ja postavljam to pitanje, kome to smeta? I zašto onda se napravi zakon koji se neće moći provesti na način na koji je on predviđen da se provede? Očito zato jer dolaze lokalni izbori. Sjetimo se cijele priče, na prvoj sjednici Vlade je premijer Plenković najavio donošenje ovakvoga zakona i na toj sjednici je u planu Vlade predviđeno da se takav zakon donese u trećem tromjesečju tj. on je trebao biti ovdje pred nama kompletan u 9. mjesecu ove godine. Vi ste isključivo iz demagoških razloga i predizbornih razloga pred lokalne izbore izašli sa jednim zakonom koji je parcijalan i koji je nažalost suprotan onome što što ja sam uvjeren, ja želim, ali što i vi želite vjerojatno, a to je da se ustanovi koji su to bili ljudi koji su proganjali hrvatske domoljube. Razloga i dokaza o tome ima više. Unutra uopće nema obveze, a kada nema zakonske obveze onda je sve moguće, nema obveze da se arhiva

Znači iznijeli ste očito niste upoznati sa zakonskim prijedlogom. Ovaj naš zakonski prijedlog su podržali i neki vaši zastupnici poput gospodina Hasanbegovića koji kaže da je ovaj zakonski prijedlog odličan. Znači nije istina da će se njime, njime će se upravo otvoriti arhivi, a troškovi o kojima vi pričate, a koji 70 milijuna kuna za riješiti jedno ovakvo krucijalno pitanje suočavanja s prošlosti nekakav problem za HDZ onda očito vi nemate stvarne volje to napraviti, a to se vidi iz ovoga prijedloga zakona kojeg je dalo Ministarstvo kulture. A ja ću kasnije na kraju iznijeti primjedbe i točno utvrditi i pokazati da zakon koji je predložilo Ministarstvo kulture ide k zatvaranju arhiva. A to naravno ako smo za potpuno otvaranje, a mi jesmo, naravno da će onda arhivi trebati da bi svo to gradivo prihvatili to će zahtijevati određene financijske troškove za državu. Za ovaj vaš prijedlog zakona ne treba nikakvih financijskih troškova jer se ništa neće ni otvoriti. Zastupnik Josip Đakić javio se za repliku. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo morao sam replicirati s obzirom da je naglašavano da mi nećemo podržati ovaj prijedlog. Ja bih rekao ako je Vlada RH zajedno sa vašim ministrima i sa predsjednikom Vlade dala svoje mišljenje u kojem jasno prihvaća ovaj prijedlog zakona koji je bitno izmijenjen od prvog čitanja do sada, bitno izmijenjen, koje su regule koje trebaju biti unutra i uvažene, gdje su stručna tijela provedući raspravu kao javnost javnost koja je raspravljala o prvom čitanju jasno rekli svoje primjedbe, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Državni arhiv, Pučki pravobranitelj za informiranje, svi oni koji su jasno govorili rekli su svoje. Ovo je stvarno presedan da se proziva nekoga, a ja kao i moji kolege apsolutno nemamo razloga tajiti i biti nekome potpora i suport, jasni smo i otvoreni ali mora biti sve u zakonskim okvirima i prateći pozitivne propise koji danas vrijede u RH, ali i u Europi. Stoga nemojte demagoški nastupati i prozivati nas bezveze. Mi ćemo podržati ovakav prijedloga, ali možda je u krivo vrijeme pa stoga vi koristite sve više ovo da bi što veće popularnost stekli. Međutim, ne stiče se na tome. Nama je u interesu da svi oni koji su bili u funkciji Jugoslavenske države kao UDBA, KOS, doušnici, pomagači i svi ostali da budu javno prokazani i da znamo s kime imamo posla. To nam je prije svega i kao ljudima koji smo za Hrvatsku bili spremni dati život u interesu kako bi znali s kime možda i sjedimo u Saboru, tko je naša sjena bio ili tko nas i danas prati. To su sve stvari koje i ja želim čuti i znati i stoga nema razloga da sumnjate u to da smo mi protiv nečega nego smo također za otvaranje arhiva za potpunu transparentnost u svemu što je potrebno a naročito u arhivskom gradivu. Odgovor na repliku zastupnik Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega Đakić, vi bi ste se trebali prvo dogovoriti sa akademikom Reinerom, potpredsjednikom Sabora, on tvrdi da ovaj prijedlog zakona zatvara arhive, vi govorite o tome da je Vlada to podržala, da vi to podržavate. Vi ste toliko zbunjeni a ja to razumijem, jer oni koji su arhitekti ovog cijelog plana, znači koji imaju i nekakva kodna imena, znači oni su sada u strahu, panika je, panika je i u Banskim dvorima, ja sam toga svjestan.

Povrijeđen je članak 238. Poslovnika jer kolega Grmoja zna točno da smo prije sat i pol, 2 sata na odboru kada smo razgovarali da sam ja rekao da ću ja podržati taj zakon iako on ima niz manjaka. ja sam sada ukazao na te manje a rekao sam da ću podržati. Je li tako? Prema tome, nemojmo stalno samo demagoški i populistički postupati. **Petrov, Božo (MOST)** Povreda Poslovnika zastupnik Bulj. Gospodine predsjedniče, kolega Reiner je prekršio Poslovnik 238. jer u ničemu što je on rekao, ni u jednom stavku ne navodi se u cijelome članku. Prema tome, niti je rekao stavak nego se je osvrnuo na sjednicu koja nije imala, sjednicu Odbora nadležnog za ovo koji nema veze u raspravi između kolege Grmoje i replike kolege Đakića. Pa eto prema tome možda da ga opomenete ovim slučajem jer koriste prostor da dezinformiraju javnost. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Ja bih preporučio cijenjenim zastupnicima, zastupnicama da koriste institut replika za repliciranje jedni drugima a ne povredu Poslovnika. Zastupnik Marko Vučetić javio se za repliku. Izvolite. Mislim da ne bi smjeli izostaviti ono ključno pitanje koje glasi kako je moguće u svijetu u kojem ne postoji ništa skriveno da ipak u Hrvatskoj postoji nešto skriveno. Društva koja su krenula na znanstven način razotkrivati tu skrivenost s pravom možemo nazvati historijskim društvima. To su moderna društva koja ne žive u povijesnom grču. Hrvatska, dokle god arhivi iz ovog perioda o kojem danas raspravljamo su spriječeni istraživačima povijesti da razotkriju i da dođu do povijesne istine nažalost se ne nalazi u grupaciji tih historijskih društava nego u grupi ili predhistorijskih ili izvanhistorijskih društava. Mi sada imamo priliku razaznati i saznati ono što bi se nazivalo povijesnom istinom. Jasno je da to nužno znači i susret sa svim onima koji su aktivno radili na tome da ono skriveno ostane skriveno i dalje. I zbog toga držim da se na prijedlogu ovog zakona, izglasavanjem ovoga zakona ne suočavamo samo sa jednim izglasavanjem zakona nego i da se saborski zastupnici opredjeljuju za Hrvatsku koja će biti historijsko društvo utemeljeno u povijesnoj istini ili će se i dalje razvijati kao društvo koje je oslonjeno nad tim aktivnim skrivačkim mehanizmima. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Andru Krstulović Opara, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. održao svoju sjednicu i većinom glasova, dakle jednoglasno je prihvatio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskome gradivu i arhivima, drugo čitanje, P.Z. br. 104. U toj raspravi smo saslušali prijedloge i mišljenje predlagatelja kao i predstavnike Ministarstva kulture u kojem smo također upoznati i sa činjenicom da je Vlada prihvatila ovaj zakon i uputila također svoje amandmane koje će uključiti pretpostavljam i u ovoj raspravi te je izvijestila da je otvorena javna rasprava o cjelokupnome Zakonu o arhivskoj građi koja je upravo u tijeku čime je ispunila svoje obećanje pred nekoliko tjedana da će se pristupiti cjelovitoj izmjeni ovog zakona. I očekivati je da će dostignuća iz ovoga prijedloga zakona kojega su predložili gospoda iz MOST-a, biti također sastavni dio tog cjelovitog zakona. Naglašavam da je Odbor kao matično tijelo donijelo jednoglasno i podupro ovaj zakon. Na toj sjednici su bili svi članovi bili svi članovi HDZ-a koji nisu niti jednog trenutka doveli u pitanje oportunost i kvalitetu ovog dokumenta. Hvala vam lijepa. Želi li predstavnik Vlade dati dodatno obrazloženje i podnesene amandmane? Gospodin Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture. Gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Vrlo ću sažeto iznijeti tek osnovne elemente Vladina mišljenja koje je već javno dostupno nekoliko dana, a ono je pozitivno uz tri amandmana koja se predlažu kako bi se postojeći Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima dodatno unaprijedio. Tako da ću reći o kojim se amandmanima radi. Prvim amandmanom u članku 8. se mijenja, predlaže se mijenjanje članka 24. stavka 2. koji bi trebao glasiti: „Korisnicima je dopušteno samostalno umnažanje zapisa arhivskog gradiva sa vlastitim priručnim tehničkim sredstvima za osobne potrebe bez plaćanja naknade.“ A u obrazloženju se to odnosi praktički na sljedeće: „To znači da je dopušteno korisnicima arhiva samostalno umnažanje zapisa arhivskog gradiva vlastitim tehničkim sredstvima za osobnu upotrebu bez naknade kako se ova odredba ne bi u svakodnevnoj primjeni neprimjereno iskorištavala u komercijalne svrhe“. U drugom amandmanu u članku 12. kojim se mijenja članak 66. i u stavcima 2. podstavcima 2., 3 i 4. brišu se dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 2. a u stavku 4. podstavak 4. briše se. Dosadašnji podstavci 5. i 6. postaju podstavci 4. i 5. stavak 6. briše se. U obrazloženju se sa ovim kaže da je članak 12. preuređen u odnosu na prethodno navedene amandmane i predložene zakonske odredbe. Ujedno su brisane odredbe o kažnjavanju ravnatelja, jer Vlada RH smatra da su nesrazmjerne u odnosu na dosadašnju praksu i iskustva, a imajući u vidu da je javno arhivsko gradivo neotuđivo. I treći amandman koji Vlada predlaže članak 14. mijenja se i glasi: „Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21a. stavka 1. dodanog člankom 6. ovoga zakona obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom Državnom arhivu u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona. Nadležni državni arhiv učinit će popise iz stavka 1. dostupnima javnosti i korisnicima arhiva, te će ih dostaviti Ministarstvu kulture i Državnom odvjetništvu RH. Vlada RH izvijestit će Hrvatski sabor u roku od šest mjeseci od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka o popisima arhivskog gradiva iz članka 21a. stavka 1. dodanog članka 6. ovoga zakona. Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva koje je utvrđeno popisom iz stavka 1. ovog članka dužni su predati to gradivo nadležnom Državnom arhivu u roku od jedne godine od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka. Evo ovo su tri amandmana koja predlaže Vlada. Mogu još nadopuniti ove amandmane tvrdnjama da su ova tri amandmana usuglašena sa predstavnicima samog predlagatelja neposredno uoči sjednice Vlade, te mogu kazati da je do 8. svibnja na e-savjetovanju, drugim riječima na javnoj raspravi cjeloviti prijedlog novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koji je izrađen u Ministarstvu kulture, tako da u tom smislu sva zainteresirana hrvatska javnost je u mogućnosti dostaviti svoja razmišljanja, primjedbe i možebitne prijedloge prije negoli što taj zakon dođe na čitanje u ove saborske klupe. Hvala vam lijepa. Hvala državnom tajniku. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a prijavio se za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnik Miroslav Tuđman, izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Ne znam zapravo koliko uopće ima smisla govoriti o ovome jer je gospodin Grmoja već rekao kakav će biti stav HDZ-a i zastupnika HDZ-a, tako da je, što je dosta neuobičajeno ali dozvolite ipak nekoliko riječi. Predlagatelj je sam u svojem obrazloženju za ovaj zakon konstatirao sljedeće. Arhivski je zakon, postojeći Arhivski zakon na brojnim mjestima normativno je nedorečen, te ostavlja mjesto dvojbama, nedoumicama i arbitrarnosti. U demokratskom pravnom poretku takva je normativni nered nedopušten, te je ustavno-pravno neprihvatljiv jer dovodi do pojave posvemašnje pravne nesigurnosti. Sa ocjenom postojećeg zakona i sa motivima za donošenje novoga zakona sa kojima smo apsolutno suglasni postavlja se zapravo pitanje zašto se ide samo sa fragmentarnim izmjenama ovoga zakona, a ne želi se predložiti cjelokupni zakon koji naprosto ne bi obilovao određenim nedorečenostima, odnosno da se te nedorečenosti unaprijed izbjegnu izbjegnu jer smo već i sada svjesni da će do toga doći. S druge strane neprihvatljivo je i netočno reći da je bio presedan tražiti mišljenje nadležnih institucija o prvom prijedlogu ovoga zakona s obzirom da je to česta praksa da se pogotovo kada zakoni idu u drugo čitanje da se traže dodatna mišljenja, a s druge strane pretpostavka je usvajanja svih zakona da oni prođu javnu raspravu i da se čuje mišljenje nadležnih institucija o tome. Inače čisto kao informaciju kada je bila izmjena ovoga Poslovnika Hrvatskog sabora moj amandman koji nije bio tada prihvaćen jeste da se između ostalog predlagatelj zakona mora izvijestiti o tome, o provedbi javne rasprave koje su primjedbe bile i što je tijekom javne rasprave usvojeno, odnosno nakon javne rasprave usvojeno što nije nije sa obrazloženjem zašto. Da se vratimo na ovaj prijedlog ovoga zakona. Naime, nekoliko stvari koje treba unaprijed razriješiti jer nisu precizirane. Traži se bezuvjetno preuzimanje arhivske građe svih institucija do 22.12.'90.-te godine. Gospodin Grmoja je rekao da novci ne mogu biti zapreka tome. Ja sam suglasan, samo novce treba osigurati. Ne samo novce treba osigurati nego treba osigurati prostor za to, a osim toga treba osigurati i dodatne ljude. Prema tome, ovdje govorim o svim ono što ste rekli o svim arhivima koji su potrebni, s obzirom da ono uključuje i arhive i bolnica i ne znam gruntovnica i svega ostalog. Prema tome, što će se dogoditi ako se ne osiguraju novci? Za godinu dana ili godinu i pol dana ćete reći, e to je opstrukcija, to se ne želi napraviti, to se ne želi prikazati. To će biti argumentacija koju ćete koristiti za godinu i pol nevidjeći da je to realna realna pretpostavka da bi se ovaj zakon želio ostvariti. Prema tome, kada bi se bavio demagogijom onda bi mogao pitati da li je vaš cilj da se ovo ne ostvari, ali nažalost odnosno vjerujem da se neću nikada spustiti na tu i takvu razinu. S druge strane, rečeno je ovdje u preambuli odnosno u obrazloženju da se ovo poduzima zbog istine da bi se saznala istina o propalom komunističkom sustavu, da neko štiti tajne komunističkog sustava.

Koristi se eufemizam da se možda ne bi nekoga uvrijedilo pa kaže društveno političke organizacije. Vlasnik totalitarnih sustava je bila komunistička partija, prema tome izostaviti takvu takvu taksativno ne navesti savez komunista i komunističku partiju znači omekšati cijeli taj zahtjev i ne otvarati vjerojatno nekakve dodatne relacije koje iza toga mogu stajati. Između ostalog u ovom taksativnost ne nabraja Savjest za međunarodnu obranu i društvenu samozaštitu, nabraja se komitet, ali savjet je nešto drugo. Savjet je jedno partijsko državno tijelo koje nije bilo potpuno partijsko nego je bilo i državno i partijsko, na čelu toga je bio po odnosno zakonu predsjednik Saveza komunista Hrvatske, a to je ono ključno tijelo koje je upravo odlučivalo o tome koga treba uhititi, koga treba eliminirati gdje je barem bilo suodgovorno s obzirom da se dio ovih struktura represivnih provodio i dio onoga što je dolazilo po direktivi iz Beograda. Usput da ono što je rekao gospodin Bernardić da su oni otvoreni, da nema nikakvog problema sa njima, to je dvostruko netočno. Prvo, zato što sam postavio prije par godina pitanje što je sa arhivom Savjeta za općenarodnu obranu, a tada je predsjednik vlade Milanović odgovorio da je to predano vojnom arhivu. Tamo sam provjeravao, to nije predano. Prema tome ta arhiva nije predana. S druge strane da svatko može ući i gledati arhiv SKH nije točno zato što treba prvo imati suglasnost glavnog

Nadalje, i dalje će ostati problem skidanje bezuvjetne zaštite osobnih podataka. Zašto? Ovdje ne mislim na osobne podatke i tu treba i tu treba govoriti o različitim pozicijama i podacima. Jedno je kada je netko bio suradnik, djelatnik ili u strukturi tog totalitarnog režima koji je koristio represivni aparat nije problem u tome, ali ne vidim zašto bi se zdravstveni podaci ljudi od prije 30 godina morali biti svima dostupni. Po ovom zakonu to je moguće. Pa se može istraživati tko je kome bio u bolnici ili nije bio u bolnici, imao ovo ili ono ili tko je imao kakvu ocjenu iz matematike, fizike ili povijesti … Zbog Zbog čega to mora biti bezuvjetno otvoreno i svima dostupno? Nadalje, postavlja se problem prekršajnih odredbi za ravnatelje. Oni ravnatelji koji neće u ovom predviđenom roku biti u mogućnosti dati na uvid građu, plaćat će kaznu, a naprosto fizički znamo da neće moći zaprimiti svu tu građu s obzirom da niti imaju prostora, niti imaju ljude. mogu je registrirati, ali ne mogu je zaprimiti. Govorimo o ukupnoj građi, ne govorim sada samo o ovim institucijama koje su nabrojane. Po mom mišljenju dao sam par primjera zašto mislim da nisu sve nabrojane koje bi trebale taksativno biti Nadalje, pitanje je ove de klasifikacije ovih podataka, u određenim prilikama jasna stvar da moraju se ti dokumenti deklasificirati. Tu imate nekoliko problema, prvo da završim sa ovom deklasifikacijom taj rok od 30 dana mislim da nije realan jer za neke postupke će trebati procedura će trajati duže, ne mislim da se protegne na godine, ali u danima 30 dana neće neće biti to moguće. Ima jedna odredba koja je dosta problematična, dobro zvuči ali naprosto je nefunkcionalna. Kaže se, svatko će u godinu dana moći, svaka osoba će moći u godinu dana zatražiti da se njegovi podaci ne učine javnima. Ali i da ja vas pitam ovdje, tko od vas zna koji su, s kojim osobnim podacima raspolažu arhivi pa da te podatke ja mogu tražiti i od kojeg arhiva ću tražiti da podaci o meni ne budu dostupni. Ono što ovdje nedostaje to je ta preciznost koja vrsta podataka se može tražiti da se izuzmu odnosno da zakon zaštiti podatke o održanim kategorijama kao kao što su zdravstveni podaci, spolna orijentacija da to bude a priori zaštićeno, ovdje svega toga naprosto u ovome nema.

potrebno ih je ispraviti, predloženi su amandmani koje je već i Vlada predložila. Treba ugraditi opet tu jednu odredbu o deklasifikaciji a ne da ako se ne odgovoru u roku od 30 dana da se smatra da je podatak deklasificiran. I rekao sam već da ovaj zahtjev, da svi mogu tražiti i uvid i to što imaju da je to naprosto nešto što funkcionalno neće biti moguće realizirati u tim rokovima. Prošli put kada sam govorio isto o ovom zakonu rekao sam još nešto a mislim da je vrijedno ponovno ponoviti. Suglasan sam da trebamo istinu o tim totalitarnim režimima, da se arhivi trebaju otvoriti. Međutim, trebamo biti svjesni da taj napor za utvrđivanjem istine treba biti još puno veći, da ono što nedostaje, da ta cjelovitost i istina o tome neće biti potpuna ako ne dođemo do arhiva na koje Hrvatska ima pravo i koje bi sukcesijom trebalo dobiti iz Beograda od saveznih institucija, partijskih saziva komunista, odnosno komunističke partije Jugoslavije isto tako partije Jugoslavije isto tako ali i JNA tako da bismo došli do cjelovitog uvida, odnosno da istraživači i pojedinci mogu doći do spoznaja i istine. Međutim, bilo bi itekako po mom mišljenju važno kada bi se, da je predlagatelj predložio još nešto, a to je ono što, jedan dio ovih tranzicijskih ili postkomunističkih zemalja imaju a to je da se formira institut za istraživanje totalitarnih režima, da se netko sustavno bavi tim totalitarnim režimima, njihovim akterima, mehanizmima, zločinima, žrtvama koje su jer ćemo bez takvog jednog pristupa otvoriti što je dobro i što treba prostor prostor pojedincima da oni sami istražuju ali nama treba daleko veći napor da dođemo do jedne cjelovite slike u tome. Tako da što se mene tiče treba zagovarati i to formiranje, i naći sredstva za formiranje takvog jednog instituta, središta, centra koji bi istraživao totalitarni komunistički režim. Hvala. Zastupnik Nikola Grmoja prvi se javio za repliku. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega Tuđman, ja nisam rekao da znam kako će glasovati Klub zastupnika HDZ-a, ovdje kada su kolege počele stvarati gužvu prije nego što sam ja izašao, potpredsjednik Sabora Jandroković je rekao nemojte stvarati gužvu, ispasti će da mi smo protiv ovoga i tako. Ja ne znam kako ćete se vi kasnije postaviti. Vi ste sada u jednoj teškoj situaciji, znači isto kao što je Šeks, Božinović i ova ekipa odigrali jedan manevar, tako i ovo sada, znači stavljeni ste pred gotov čin i ovo vi sada morate podržati. A vjerojatno ćete kasnije, znači sa HNS-om mijenjati ovaj zakon jer vam on ne odgovara a ja ću kasnije iznijeti znači što je sve sporno kod ovog prijedloga zakona kojeg predlaže Ministarstvo kulture. A sve ovo što ste vi dali nekakve sitne primjedbe da 30 dana nije dosta, 30 dana dosta. A što se tiče toga da, izuzimanje određenih podataka, pa svatko može doći u arhiv u godinu dana znači i pregledati podatke koji se tiču njega. U godinu dana, to je jedan razuman, Arhiva iz Beograda znači nije predmet zakona a ovaj institut o kojem vi pričate, znači to bi možda bilo dobro ali mene je strah da taj institut ne postane cenzura jer kod nas se lustracija nije dogodila i pitanje je tko bi ponovno došao u taj institut i provodio određenu cenzuru. Otvorimo sve svima i idemo vidjeti tko je što radio i tko je znači surađivao sa tim bivšim sustavom. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Vidite kolega Grmoja, vi ste opet ponovili što će HDZ raditi ubuduće i opet znate da će se taj zakon izmijeniti zato što ovo nama ne odgovara. Ono što sam rekao na početku, ponavljam i sada, ovo je fragmentarni pristup problemu koji je daleko složeniji i treba daleko više zahvatiti da bi bio učinkovit. Godina dana je dostatna za jedan podatak ali koliko ovdje imate, koliko, koliko vremena treba da se istraži i da se dođe do tih podataka za koje bi onda netko mogao tražiti ili ne tražiti da se zaštiti ili izuzmu ili ne znam što. Prema tome, problem sa arhivskom građom daleko je složen od jednoga uskoga interesa kojeg motiv ja opravdavam i prihvaćanje nije problem u motivu, nego u zahtjevu da se stvari sustavno i dugoročno riješe. I sami vidite i rekao sam vam sa ovakvim premisama na kojima će biti usvojen ovaj zakon za godinu i pol dana on neće naprosto moći funkcionirati jer nema materijalne, kadrovske pretpostavke da se realizira.

apsolutno arhivi su zatvoreni. Svaku predizbornu kampanju, govori se o lustraciji, dobijaju se politički poeni. Naravno ovo je išao zakon MOST-a nakon 25 godina je došao, išlo je u dva čitanja. I ja znam da nije lako sad su ovi gavranovi da im kljunovi otpadaju, da su kreirali sustav i Todoriće i ostale tajkune. Nije njima lako! Ali ovo je nakon 25 godina. I zasigurno se ovaj zakon imao mogućnosti ispraviti i ispravio se i otvorila se mogućnost da više su ove izlete. Ja znam da njemu nije, da je on kreator cijele te logike. Ali je činjenica da nakon 25 godina moramo kazati mom Sinjaninu, njihovoj obitelji Marku Veselicu zbog čega je on toliko patio. Moramo Tihomilu Rađi kazati zbog čega je on patio i prvom predsjedniku vašem ocu šta mu je se događalo. Svim ljudima moramo kazat istinu. A sove, šta ćemo im mi, mi im ne moremo ništa, oni mogu sad ići u Kulmerove dvore naslonit se na leđa kako ćete se vi ponašati. Znači to ćemo, ne vi, općenito, ne članovi HDZ-a, ne ljudi obični, nego općenito kako će se odnositi prema ovome arhivu to ćemo još vidjeti. Hvala Odgovor na repliku zastupnik Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolega Bulj, prvo bi se trebali dogovoriti koliko ova godina je stara i koliko da li je 25 godina ili nešto drugo. Ako govorimo o arhivima, barem bi to morali imati zajedničko stajalište, a pogotovo ovdje u Saboru. Tako da je to prva premisa. S druge strane, ako je suglasan sa onim što ste rekli da svi oni koji su koji su bili žrtve, da trebaju vidjeti tu pozadinu i aktere koji su iza toga stajali. Ali pitam vas onda zašto niste naveli u tom zakonu taksativno da je za to odgovorna Komunistička partija Jugoslavije, Savez komunista Hrvatske i Komunistička stranka Hrvatske jer se tako zvala na početku. Zašto to niste naveli? Jer je ona bila ključ i njezinu ulogu treba demistificirati, o tome se radi. Prema tome, ako hoćete onda treba početi od samoga početka i to staviti ne negdje na kraj, nego na prvo mjesto jer sve ove institucije su bile u vlasništvu Komunističke partije, odnosno Saveza komunista Hrvatske. Prema tome, dajte da već jednom počnemo govoriti hrvatski. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Marko Vučetić javio se za repliku. Intencija ovog zakona je da se učini lakše dostupnim ono arhivsko gradivo ili onaj povijesni izvor koji će nam omogućiti da se izvrši jedna znanstvena rekonstrukcija jednog totalitarnog režima, jednog totalitarnog sustava. To je hrvatskom društvu iznimno potrebno zbog toga što smo se uistinu našli u jednom kobnom stanju kronološke i povijesne traume, jer je došlo do prekida u onoj linearnosti povijesnog odvijanja. Nama je nepoznat jedan period, bitan period naše prošlosti i kad god se to u povijesti dogodilo onda umjesto linearnog vremena i linearne povijesti nam se događa cikličnost. Uvijek nam se vraćaju isti ljudi, iste teme. Mi zadnjih 30 godina ili 40 možemo pronaći protagoniste povijesnog ili društvenog razvoja. I nas sad zanima da li nam ti isti ljudi i iste teme unose i nose sadržaj neistine ili sadržaj istine. Zbog toga je ovaj zakon će djelovati držim i ljekovito ne samo da ćemo izaći iz tog vrtloga cikličnosti povijesne i društvene drame nego da se nađemo neovisno o tome koliko koštalo, da ukoliko imamo priliku se riješiti tih traumatskih obilježja da ćemo iznaći i tih 70 milijuna kuna ili koliko je već potrebno da dođe do provedbe ovog zakona. Odgovor na repliku, zastupnik Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala vam. Kolega Vučetić, vi ste otvorili jednu temu koju bi rado raspravljali, ali problem cikličnog, povijest se ipak ne zbiva linearno nego se zbiva u određenim paradigmama i skokovima. Prema tome, zato je i došlo do raspada Jugoslavije, stvaranja novog sustava itd. Ali vjerojatno mislite na nešto drugo, a ne na na te skokove koji se zbivaju u povijesti i promjene. Što se tiče ovoga, prema tome s druge strane ja mislim da se osnovna ocjena o tome što je bilo u totalitarnim sustavima zna što se dogodilo devedesetih godina to se zna. Isto tako, ali sam suglasan sa onim što ste rekli da se želi podmetnuti određene, odnosno niste rekli, ali implicira da se želi podmetnuti, da stalno imamo jedne te iste ljude na pozicijama. Ali se zaboravlja reći da je, da su Hrvatsku stvarali svi oni koji su, koje je Komunistička partija lustrirala do devedesetih godina jer su ovdje ljudi koji su bili u prvom sazivu Sabora imali veliki broj godina provedenih u zatvoru zato što su zagovarali neke druge nelinearne promjene. I s druge strane provedena je lustracija 2000. godine jer je tadašnji SDP odnosno šestorka lustrirala one koji su stvarali Hrvatsku državu. Tako da su to neki ciklusi zbog kojih treba otvoriti arhive, treba imati uvide i treba treba doći do cjelovitih povijesnih istina. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Anđelko Stričak javio se za repliku. (HDZ)** Predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Kolega Tuđman, vi ste se u svojoj raspravi dotaknuli mnogih mogućih potencijalnih recimo otvorenih pitanja kod provedbe navedenog zakona. Dotaknuli ste se i pitanja mogućih zloupotreba arhivske građe, odgovornosti ravnatelja zbog postupanja ili ne postupanja po zahtjevu, dotakli ste se i na koji način bi trebalo klasificirati dokumentaciju, a i da bi bilo poželjno i prikupiti građu saveznih institucija bivše države. Naravno da bi se to moglo odraditi na jedan kvalitetan i stručan način, potrebno je osigurati prostor i stručne osobe, ljude, znači treba osigurati prvenstveno financijska sredstva. S obzirom na sve navedeno podržavam vašu raspravu i slažem se da bi mi taj dio arhivske građe riješili sustavno i dugoročno, prvenstveno je potrebno osigurati financijska sredstva da se osigura i prostor i stručne osobe. Hvala lijepa. Odgovor na repliku zastupnik Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Stričak, koja će biti posljedica prihvaćanja bez ovih predloženih amandmana ovoga zakona, a to je da svi oni ravnatelji arhiva koji žele zaštititi svoj dignitet i profesionalni status će dati ostavku. Zašto? Zato što će morati plaćati kazne jer neće biti u stanju dati podatke koje netko traži, a ti podaci su u fondovima koje oni ne mogu zaprimiti i ne mogu ih na vrijeme obraditi. Prema tome, ovdje raspravljamo ne o tome da li nam to treba jel motivi su očiti prihvatljivi, nedvojbeni nego raspravljamo o tome da donesemo jedan zakon koji će funkcionirati u stvarnosti koji će funkcionirati u praksi. A ako bismo poveli jednu ozbiljnu raspravu o arhivima, onda dozvolite ja bih imao jedan projekt za predložiti koji će vjerojatno koštati strašno puno, ali nakon određenog vremena Hrvatska će stvarno početi funkcionirati kao jedna moderna država raspolažući u digitalnoj formi sa svim sa svim podacima iz prošlosti, ali isto tako i sa svim podacima koje danas generira i koji će odmah ostati u digitalnoj formi za buduće generacije. Tako da ova tema je rađena iz jednoga suženog fokusa i od interesa samo da se pokaže da nešto radimo, ali ne sa stvarnom željom da se i to realizira. Zastupnik Josip Đakić javio se za repliku. rekla o ocjeni stanja sve u svojem mišljenju. U mišljenju je jasno rečeno da apsolutno podržava ocjenu stanja koje je vidno da je nužno mijenjati u cijelosti i bez odgode Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o arhivskom gradivu. No ipak su ostale dvojbe koje nisu razriješene u pravnom smislu i tehnički dorađene pa su tako i popravljene u dijelu iako nisu sve. I ono što je također potrebno da bi ovaj zakon bio funkcionalan u svojim izmjenama i dopunama, da 30 tisuća dužnih metara toga gradiva treba osigurati smještaj, novce za to, funkcionalnu djelatnost, ljude i sve ostalo. Mislim vidljivo je iz stava i mišljenja Vlade kao i ocjena stanja da je Vlada bila apsolutno za taj cilj da se promijeni zakon i da se omogući uvid u arhive kao i svo arhivsko gradivo baš tih, a ono što kažete dobro je da se je pobrojalo u zakonu taksativno oko kojih se sve to partijskih institucija radi, što je to bilo u proteklom vremenu, što je to savez komunista, što je centralni komitet, što je to socijalistički savez, što je to obrana i zaštita, koje su to sve institucije, što je to UDBA, što je to KOS, koji su na popisu onih koji su blisko surađujući trpali u zatvore. I ono što ne možemo sigurno prihvatiti kao što ste i sami utvrdili da neko stavlja krivnju na našu stranku, na predsjednika, na Vladu u cjelini da ne prihvaćamo ovo. Apsolutno, želimo da bude što bolje i što funkcionalniji zakon kako bi mogli svi skupa zadovoljno i mirno živjeti znajući tko su bili ti, što su radili … /Upadica Petrov: Vrijeme./ … koji su radili protiv Hrvatske države. Naravno vi puno više znate o tome što se događalo.

da zakon ne bi trebao doći u raspravu dok predlagatelj zakona ne predloži analizu stanja. Po Poslovniku sada je nužno imati samo ocjenu stanja, a ocjena stanja smo vidjeli da je nezadovoljavajuće. Analiza stanja na temelju onoga što ste vi rekli bi trebala biti precizna, znači dana ne iz rukava nego dal je to stvarno 30 tisuća metara koji nedostaje, 50 tisuća ili 10 tisuća ili neka empirijska brojka koja nije stvar dogovora i razgovora nego što moraju arhivisti odnosno imatelji građe predložiti. A na temelju toga onda ide i ova procjena koliko ljudi treba dodatno za to obraditi, vremena, prostora itd.. Taj element analize stanja svakoga zakona, ne samo ovoga zakon bi učinio da Hrvatski sabor počinje funkcionirati ne više samo sa političkim ocjenama od demagoških do nekakvih dobrih volja koje želimo ostvariti nego da budemo realni u svojim procjenama kada donosimo jedan zakon u kojem vremenu, koliko i na koji način će biti riješeno ono što se želi riješiti, odnosno koji su pomaci od jedne do druge izmjene bilo kojega Tako da u tom smislu trebamo daleko više ozbiljnosti i tolerancije i prije svega stručnih podloga da možemo razgovarati o zakonima. Zastupnica Vesna Bedeković javila se za repliku. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, iako su kolege već o tome govorili, ipak imam potrebu još jednom istaknuti dakle da naravno nije upitno da podržavamo i svakako i uvijek za otvaranje arhiva, dakle već smo obrazložili radi čega. Međutim, ja ću opet staviti naglasak na jedno bitno pitanje, dakle kada je u fokusu arhivska građana i njen smještaj, pitanje pohrane, pitanje čuvanja arhivske građe, pitanje njene dostupnosti, pitanje dostupnošću pred javnošću, dakle a sve to skupa je povezano sa pitanjem osiguravanja kako materijalnih, tako financijskih a onda i jako bitnih kadrovskih uvjeta da bismo sve ovo ostvarili. I ja se evo doista uz dužno poštovanje prema predlagatelju ne mogu oteti dojmu da pred sobom imamo jedan fragmentirani pristup izmjenama i dopunama jednog jako, jako bitnog zakona a bez dubljeg i opsežnijeg dakle pristupa analizi svemu ovome o čemu sam do sada govorila. Ako samo pogledate dakle onaj dio materijala u kome imate ocjenu potrebnih sredstava za provođenje zakona, kaže, za provedbu ovog zakona potrebno je osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Što? Koliko? Kako? Ovo uz dužno poštovanje meni je jedan prilično površan pristup, neodgovoran pristup koji malo graniči onako s jednim istupom u populističkoj maniri a sve skupa u predizborne svrhe.

danas bi u 21. stoljeću trebalo početi razmišljati da bismo ostvarili ove motive i ciljeve zbog kojih se zakon pokreće, rekao sam ponovno, to nije u pitanju, to potpuno podržavamo ali tu bi trebalo pristupiti, po mom mišljenju, sa daleko većim ambicijama. Danas živimo u doba digitalizacije, prema tome trebalo bi tražiti daleko više sredstava da bi se ovo ostvarilo, napraviti plan i program digitalizacije te arhivske građe i onda bismo izbjegli i ova pitanja da se mora odlaziti u arhiv već bi dio tih fondova mogao biti dostupan na internetu odnosno daleko pristupačniji nego što će to biti i pod pretpostavkom da se ovako ostvari. U tom smislu rekao sam doduše samo u naznakama trebalo bi jedan novi Zakon o arhivima koji bi predvidio stavke digitalizacije arhivske građe sa jednim sustavnim planom i gdje bi se onda na temelju tog plana odredili prioriteti i zadovoljile i političke i gospodarske i druge potrebe. Nemojmo zaboraviti, arhiv je prije 5, 6 stoljeća bio ono što danas zovemo informacijskim sustavom informacijskim sustavom a danas ako bi išli u digitalizaciju svega onoga što imamo arhiv ne samo da bi bio trošak nego po određenim procjenama mogao bi biti i profitabilan, jasna stvar, nakon određenog Nažalost sa, u ovakvim okvirima ovih koji predlažu ovaj zakon uopće ne otvaraju prostor da se o tome uopće može razgovarati a kamoli uvesti jedan suvremeni način razmišljanja i suvremena rješenja u Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa predsjediče. Svaka žrtva zaslužuje pijetitet a svaki zločin osudu, poglavito to se Europsko vijeće poziva na to, svi totalitarni režimi, komunistički, fašistički i nacistički. Prema tome, ovaj zakon nakon 27 godina slobodne Hrvatske tj. borbe za slobodu 5 godina Domovinskog rata došlo je vrijeme da se te strukture koje su delegirale i upravljale životima i smrti za vrijeme komunistima da izađe na vidjelo a poglavito ta istina zbog žrtava tih obitelji kao što je u slučaju bilo obitelji Đureković koji jednostavno nisu mogli doći do ključnih informacija, bitnih dokaza u slučaju u u Njemačkoj kada se sudio znači Perković. Službe toga vremena su napravile velike zločine prema ljudima. Imamo brojne jame znači govorimo poslije Drugog svjetskog rada do '90.-te godine bez toga, bez ikakvog suđenja, nego samo zato što su bili ili Hrvati ili neke druge nacionalnosti, a nisu se slagali sa tim totalitarnim režimom. Zaslužuje li istinu obitelj Ševo, Bruno Bušić. Zaslužuju li ljudi koji su morali bježati u imigraciju ubijani kao pasi samo zato šta su željeli slobodnu i samostalnu Republiku Hrvatsku. I ti ljudi su u biti temelj moderne Hrvatske države. Oni su promicali i nosili barjak nezavisne slobodne Republike Hrvatske, dok su ljudi iz toga vremena ušli i ostali u Hrvatskoj u sustavu dobro umreženi i zbog toga do danas nemamo otvoren taj arhiv premda se uvijek jedina i Hrvatska država, malo koja druga da da nije otvorila arhiv toga vremena. A ovo je zbog istine. To je vrlo bitna istina. I vidimo da su brojni tajkuni stvarali svoja carstva, a da su oni i njihove obitelji duboko bili povezani sa tim sustavom i režimom i da danas evo vidimo i i drže cijeli gospodarski sustav su doveli do kolapsa. A to žrtve tih ljudi koji su u vremenu poslije Drugoga svjetskoga rata do slobodne Hrvatske svojim žrtvama, svojom žrtvom oni zaslužuju tu istinu. Sada su ti u biti ljudi upravljaju Hrvatskom, a u biti oni zaslužuju da izađe na vidjelo. Evo postavlja se osobno pitanje zbog čega 25, 27 godina od devedesete do danas, uzet ćemo Domovinski rat da je bio rat, da je tribalo na zajedništvo stvorit samostalnu Republiku Hrvatsku na krilima i sinova i ustaša i partizana i svih zajedno. Međutim zašto kriti zločince? To je osnovno pitanje. 20 godina je, 22 godine ti arhivi nisu otvoreni. Naravno da tu triba biti omogućeno struci da vidi javnost, da izađu povjesničari, a naravno tu se more otkriti i brojna stratišta hrvatskih mučenika koji su ostali pod zemljom. Ovo je MOST dao prijedlog i nakon 25 godina, 27 godina samostalne Republike Hrvatske i nadam se da će proći ako nije sve skupa ovo što se događa u biti baš zbog arhiva. Hvala Za repliku se prvi javio zastupnik Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala. Kolega Bulj, suglasni smo oko toga, oko motiva i razloga zašto treba otvoriti i ove arhive. Ali upozorio bih na nešto što sam rekao i u ovoj svojoj raspravi. Čisto jedan podatak. Ono što kolokvijalno zovemo UDBA izvršila je više likvidacija u Europi i svijetu od šezdesetih nego KGB ili bilo koja druga teroristička organizacija. Međutim, moramo biti svjesni da ključni centri za odlučivanje za tu vrstu represija su bili u Beogradu. Ne kažem da ovi republički nisu sudjelovali, nego su ključni bili u Beogradu i moramo biti svjesni da onda moramo i napore i zahtjeve i obveze da se otvore i ti arhivi naprosto postavi. To je jedna stvar. S druge strane, ovo što ste rekli o dostupnosti tih podataka, ovdje bih samo podsjetio da je povjesničar dr. Franjo Tuđman ležao u zatvoru, tri godine bio osuđen jer je iznio podatak kolike su bile žrtve u Jasenovcu službeno prikupljene od institucija u bivšoj Jugoslaviji. Prema tome, ta zatvorenost je nešto što treba otvoriti, ali isto tako treba voditi voditi računa na koga ćete onda sve to adresirati odgovornosti za pojedine zločine.

Zastupnik Nikola Grmoja javio se za repliku. Niti Vladin prijedlog zakona ne navodi posebno, ne znam jeste li vi uopće vidjeli prijedlog zakona, ne navodi SKH niti išta drugo. Znači, mi smo naveli kao Slovenija društveno-političke organizacije i to obuhvaća sve. Znači, a Vlada u svom prijedlogu zakona nije to navela. Kolegica Jelkovac priča o tome kako nisu osigurana, nije napravljena procjena sredstava. Pa nije ni za Vladin prijedlog zakona napravljena procjena sredstava, on je cjeloviti zakon koji ne obuhvaća samo znači ovaj uži dio. I tu su sredstva ako ćemo otvoriti arhive, ako je želja Vlade da se otvore arhivi sredstva su još veća. Tako da ja ne znam jeste li vi uopće upoznati s tim što Vlada predlaže, što mi predlažemo kao klub MOST-a.

Pa slušajući raspravu evo zaista nemam nikakvih problema da se otvori arhivi bivše države i Komunističke partije jer od moje obitelji nitko nije bio niti član, a kamoli u bivšoj državi dužnosnik na razini mjesne zajednice. Znači, nitko. I s time zaista nemam nikakvih problema. Potom ako govorimo o hrvatstvu, pa tada je najhrvatskija općina Visoko koja ako uzmemo broj političkih zatvorenika u odnosu na broj stanovnika ima najveći postotak političkih zatvorenika. Naime, zadnji veliki slučaj u socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji protiv Hrvata je upravo bio protiv Hrvata s područja općine Visoko slučaj …/Govornik I sada nitko od mojih sugrađana nema potrebe da se busa o prsa svojim velikim hrvatstvom, za razliku od nekih kojima je svaka druga rečenica njihovo veliko hrvatstvo. Hvala lijepo. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Josip Križanić. Izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Moja rasprava će biti u nešto drugačijem kontekstu nego su bile mnoge do sada i pokušat ću govoriti isključivo o tekstu nacrta zakona bez politiziranja. Važeći Zakon o arhivskom gradivu i arhivima iz 1997. potrebno je bez sumnje mijenjati, što je detektirano i od strane Ministarstva kulture. Najvažniji razlozi koji nameću potrebu cjelovite izrade zakona su kvalitetnija zaštita gradiva kod stvaratelja poglavito dokumentacija nastala u elektroničkom obliku koja je do sada uglavnom bila izvan sustava zaštite. Preciznije definiranih rokova, preuzimanje gradiva, ali i obveze stvaratelja za dostavom popisa gradiva nadležnom arhivu u što kraćem roku od nastanka gradiva, jasno definiranje rokova dostupnosti uz usklađivanje Arhivskog zakona s odgovarajućim odredbama drugih zakona, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakon o zaštiti osobnih podataka, utvrđivanje organizacijske strukture javne arhivske službe, državni arhivi, arhivi JLS-a i regionalne samouprave i specijalni arhivi definiranje odnosa prema privatnom arhivskom gradivu i njegovim imateljima itd. U cilju donošenja kvalitetnijih što je važno naglasiti, cjelovitih rješenja Ministarstvo kulture uz aktivno sudjelovanje stručne arhivističke zajednice izradilo je i stavilo 7.4. na javnu raspravu Nacrt prijedloga o arhivskom gradivu i arhivima. No danas je pred nama i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima Kluba zastupnika MOST-a. U odnosu na prvu verziju prijedloga on je bitno poboljšan, prije svega u kvalitetnijim odredbama koje se tiču dostupnosti arhivskog gradiva, kao i rokom dostupnosti nebitnih podataka žrtve. Kolega Grmoja ja sam u prvom čitanju replicirao vezano i prihvaćeno je, na tome želim zahvaliti, mada ste rekli da nije ništa izmijenjeno, prihvaćeno je otvaranje osobnih zdravstvenih podataka bilo je predviđeno 40 godina od dana nastanka, sada ste vi stavili 70 što je puno kvalitetnije i bilje. Tu prije svega mislim na osobne podatke koji se odnose na zdravlje i spolni život npr. osoba koja je imala sa 15 ili 16 godina neke psihičke probleme ili probleme ili osoba koja je u tim godinama imala pobačaj ne bi bilo dobro da se to obznanilo već sa 50 godina njezinog života kao što je to bilo prije predviđeno. Međutim, pitanje je i sada, mada je pomaknuto to na 70 godina, da li takvi zdravstveni podaci moraju biti javno dostupni i kome su oni važni? Ipak glavni je problem ovog prijedloga problematici arhiva i arhivskoj djelatnosti se pristupa parcijalno ne sagledavajući svu kompleksnost ove djelatnosti kao i stvarnost u kojoj arhivske ustanove djeluju. Naime, posljedica nedovoljne društvene brige je činjenica da većina arhiva danas ne raspolaže slobodnim arhivskim spremištima, izražen je nedostatak stručnih djelatnika. Upravo zbog toga pojedine odredbe koje se predlažu ovim zakonom morati će se temeljito doraditi novim cjelovitim zakonom poslije prije ulaska u sam meritum. Želim vrlo jasno reći da moja stranka HDZ i ja osobno upravo kao što je rekao i moj Stričak niko od mojih nije bio niti na jednoj nikada nije bio u nikakvim udbama, niti partizanima, niti nikakvim problema s tim nemam, međutim za to smo da se arhivi čim prije otvore pogotovo vezano uz totalitarne režime i stoga ćemo i ovakav zakon podržati. No dopustite mi ipak nekoliko opservacija. Na području moje izborne jedinice djeluju dva arhiva, Državni arhiv u Varaždinu i Državni arhiv za Međimurje. Prema članku 14. ovog zakona Državni arhiv u Varaždinu bi od stvaratelja i imatelja s područja svoje nadležnosti, a to je Varaždinska županija, Krapinsko-zagorska i polovica Koprivničko-križevačke županije trebalo preuzeti pet tisuća dužnih metara arhivskog gradiva i to u roku od šest mjeseci od stupanja ovoga zakona. Državni arhiv za Međimurje trebao bi od stvaratelja imatelja arhivskog gradiva preuzeti dvije tisuće dužnih metara. Nijedan od ova dva arhiva ne raspolaže se … kapacitetima. Državni arhiv u Varaždinu dobio je od tadašnjeg DUUDI-a 2014. godine zgradu od 4.800 kvadrata koja bi omogućila preuzimanje gradiva za narednih pet desetljeća, ali za njezino uređenje i opremanje potrebno je osigurati 35 do 40 milijuna kuna. Čak i da se sutra osiguraju ta sredstva i adaptacija i opremanje to se ne može izvesti u roku od šest mjeseci, a kamoli u taj prostor preuzeti arhivsko gradivo. Slična je situacija i drugdje u državi, Državni arhiv u Slavonskom Brodu trebao bi preuzeti dvije tisuće dužnih metara arhivskog gradiva, a uopće ne raspolaže slobodnim spremišnim kapacitetima. Istraživanjem iz 2009. godine utvrđeno je 12 od 17 područnih državnih arhiva nema slobodnih spremišnih kapaciteta za potrebno preuzimanja arhivskog gradiva od stvaratelja i imatelja. Prema najnovijim podacima ožujak 2017. područni državni arhivi bi prema odredbama ovog zakona trebali u roku od šest mjeseci preuzeti 30 tisuća dužnih metara 30km arhivskog gradiva, pitanje je u koji prostor i s kojim ljudima? Istovremeno kod arhiva koji će u kratkom vremenskom roku morati preuzeti znatnije količine arhivskog gradiva pojavit će se potreba za dodatnim uređenjem i obradom tog gradiva kako bi se moglo dati na korištenje dakle ne može biti dostupno odmah po preuzimanju. Članak 1. zakona predviđa obvezu stvaratelja i imatelja da nakon 30 godina obvezno predaju arhivsko gradivo nadležnom arhivu kao i obvezu arhiva da preuzima arhivsko gradivo. No kao što sam već napomenuo značajan broj regionalnih i državnih arhiva ne raspolaže spomenutim spremišnim kapacitetima pa prihvaćanje ovakve odredbe nametnuo potrebu da u proračunu gradova i općina koja su sjedišta arhiva kao državnom proračunu u kratkom vremenskom roku morali osigurati značajna sredstva, prostor za rad i … prema Zakonu o arhivskom gradivu članak 52. prostora za rad i spremišni prostor područnih državnih arhiva, osiguravaju gradovi u kojima arhiv ima svoje sjedište. Člankom pak 8. dopušta se da korisnici bez ikakvih ograničenja samostalno umnožavaju arhivske zapise vlastitim priručnim tehničkim sredstvima. Trebalo bi točnije definirati koja su to i kakva tehnička sredstva tj. koja ne smiju štetiti arhivskoj gradnji npr. korištenje fotoaparata sa bljeskalicama za gradivo osjetljivo na svjetlost. Osim toga, trebalo bi razmisliti da li treba uvesti ograničenja u vezi sa količinom gradiva određene cjeline koje korisnik može snimiti. Zbog svega navedenog mislim da nije trebalo ići u parcijalne izmjene zakona koje će pred arhivsku službu u RH staviti zadatke koje neće moći provesti. Prijedlog zakona o arhivskom gradivu i arhivima koje je pripremilo Ministarstvo kulture donosi cjelovita rješenja. Osim toga njegovim člankom 48 utvrđuje se obveza Vlade RH da u roku od 12 mjeseci od donošenja zakona izradi nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti koja će utvrditi mjere, rokove i aktivnosti osiguranja uvjeta za daljnji razvoj arhivske djelatnosti u skladu sa ciljevima i odredbama zakona. Dakle pretpostavka za realizaciju onog što zakon potpisuje. Bez sasvim konkretne strategije razvoja arhivske službe, osiguranja potrebnih spremišnih prostora ali i ljudskih resursa donošenje zakonskih odredbi koje nisu provedive po meni će teško zaživjeti. Ove moje sugestije predlažem u cilju racionalnog, smirenog donošenja cjelovitog zakona na stručno i znanstveno utemeljenim spoznajama kako nam se ne bi dogodilo kao što se to dogodilo našim kolegama prije 30 godina kada je Sabor tadašnje SR Hrvatske na temelju informacija o provođenju zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima u SR Hrvatskoj 1986. zaključio sljedeće. A sada slušajte. U okviru buđeta SR Hrvatske potrebno je nastaviti trend ostvaren iz 1985. godine u pogledu pogodnijeg tretmana arhivske službe koja je od posebnog društvenog interesa kako bi se konačno ostvarili uvjeti da se u skladu sa člankom 10. Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima trajno osiguraju realno potrebna financijska sredstva za obnavljanje zakonom utvrđene osnovne i obvezne djelatnosti arhiva. Tek tako će biti stvorene mogućnosti da arhivi izvršavaju svoje zakonske obaveze te da se ne dovodi u pitanje sigurnost arhivske građe kao dijela baštine Narodne Narodnosti RH Hrvatske a materijalni položaj radnika, arhiva koji je sve više ugrožen. Drugo, nedostatak spremnišnog prostora je jedan od natježih problema arhivske službe u RH koji paralizira i onemoguće provođenje zakonom utvrđenog sistema zaštite arhivske građe. Ovo vam dame i gospodo zastupnici govorim zato jer su ovo bili zaključci a ostali su samo mrtvo slovo na papiru. Pa i dan danas se arhivi nalaze u više-manje istim prostorima, čast izuzecima a tamo gdje su bili dva ili tri desetljeća prije toga. Hvala

evo, postavili ste pitanje vezano za '86. godinu, postavili ste pitanje za povijest i vrijeme kada se je to događalo i rekli ste da faktički od tada nismo puno napravili. Ja ću reći samo nekoliko situacija a vi i ja smo sjedili gotovo na različitim mjestima. U 7. sazivu Sabora sjedili ste točno na istom tom mjestu a ja sam prvi svoj službeni nastup imao ovdje u ovom trećem stolcu. Bio je izbor nove Vlade RH i mene u tom trenutku kao ministra. Po prvi put sam ušao u ovu sabornicu i u njoj slušao rasprave. Proveo sam 13,5 sati čekajući da se izglasuje nova Vlada RH. U tih 13 sati sjedenja na različitim mjestima i sa lijeve i sa desne strane dolazile su optužbe koje su trajale satima i vremenima, prebrojavanje, koliko ima ustaša, koliko partizana, s jedne i s druge strane. Ovdje nije pitanje zakona ovdje je pitanje vremena kada ćemo mi završiti to vrijeme i kada ćemo našoj djeci osigurati čistu budućnost i završiti sa povijesti. Drugo što je jako važno, danas se postavlja kao glavno pitanje vidim sa vaše strane i pitanje novaca. Je li 30 milijuna, je li imate u vašoj županiji 30 milijuna kuna, je li imamo 70, malo se licitira. Ali ja bih vas molio koliko u ovih godina nenamjenski utrošenog novca, koliko u ovih godina ofarbanih tunela, koliko u ovih godina su završavali novci koji su se izvlačili iz države gdje su oni završavali a danas je glavna teza je li novac važan i koliki novac treba osigurati, ne ovdje je pitanje samo namjere, želi li se to riješiti ili se ne želi riješiti? (HDZ)** Htio sam reći zbog ishitrenosti ne ponavljamo greške koje su napravili naši prethodnici prije 30 godina jer su i oni donosili isto ovakve zakone, donosili su ih ishitreno bez prethodnog plana i analize. Kada govorite o sredstvima, slažem se da to ne smije biti jedini i glavni argument i glavni razlog a o ustašama i partizanima vi znate da ja o tome nikada nisam raspravljao niti neću. Hvala. Zastupnik Nikola Grmoja, dati će završnu riječ u ime predlagatelja. **Grmoja, Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, nisam se želio puno u replikama javljati ali očito da zastupnici HDZ-a nisu upoznati sa Vladinim prijedlogom zakona ako je kako kažu ovaj naš zakon ne znam nedorečen, onda što je tek Vladin zakon. Ja mislim da smo jako kvalitetno raditi na ovom našem prijedlogu zakona, podržali su ga od odvjetnika Pavlovića koji je je branio obitelj Đureković do nekih zastupnika HDZ-a, Zlatka Hasanbegovića i ostalih koji tvrde da je ovaj prijedlog zakona jako dobar. Sad se javlja sa strane Kluba zastupnika HDZ-a da ima puno nedorečenosti. Osim toga, evo čuo sam da je ministrica kulture imala presicu u kojoj je rekla da nije istina da je bacala mobitel u Ministarstvu kulture. Ja sam spreman na poligrafsko testiranje, imam i svjedoka. ministrica je bacila mobitel, mene je mobitel pogodio. Ja sam ostao smiren. Nakon toga je državna tajnica nakon izlaska ministrice psovala u ministarstvu. i vi ste svjedok tome i znate dobro da je to tako. Tako da, ja sam spreman na testiranje. A evo ako ministrica tvrdi da to nije bilo tako idemo skupa na poligrafsko testiranje. Što se tiče primjedbi na Nacrt zakona o arhivskom gradivu, znači tu se događa jedno potpuno proizvoljno definiranje ključnih pojmova, na primjer pojmovi dokumentarnog i arhivskog gradiva omogućuju potpunu

kako i pod kojim kriterijima kako piše u zakonu provodi vrednovanje, izdvajanje, izlučivanje, odabiranje arhivskog gradiva iz dokumentarno gradivo. Posebno definiranje dokumentarnog i arhivskog gradiva isključivo kao informacija, a ne i kao stvari, dokumenti, isprave, nositelji informacija omogućuje ničim ograničene manipulacije i trajno gubljenje dijela bitnih informacija kod pretvorbe gradiva iz jednog oblika u drugi. Nejasno definiranje pojma nastanak javnog arhivskog gradiva za što se veže dostupnost ili početak rokova dostupnosti. Legaliziranje uništavanja originalnog arhivskog gradiva kod čega je uništavanje originalnog arhivskog gradiva nastalog poslije devedesete dopušteno bez ikakvih kriterija potpuno arbitrarno i bez ikakvih ograničenja. Vidi članak 321. Kriterij izlučivanja i uništavanja već preuzetog arhivskog gradiva određuje se temeljem zakona, a ne zakonom. Dakle, podzakonskim ili općim podzakonskim ili općim aktom i bez parlamentarne kontrole, propisivanja instruktivnih neobvezujućih rokova za predaju javnog arhivskog gradiva. Legaliziranje potpuno arbitrarnog određivanja dostupnosti klasificiranog arhivskog gradiva na način da je klasifikaciju moguće produžavati u nedogled i preko rokova za dostupnost, a bez ikakvih kriterija i ograničenja. O tom prijedlogu zakona vi pričate i govorite da je dorečen. Omogućavanje predaje originalnog javnog arhivskog gradiva privatno pravnim osobama bez vremenskog ograničenja i bez izrade kopija takvog gradiva. Rokove dostupnosti arhivskog gradiva nedostupnog javnosti određuje imatelj bez ikakvih kriterija, a ne zakon. Legaliziranje već u praksi prisutnih parafiskalnih nameta u vezi s korištenjem arhivskog gradiva bez jasnih kriterija i uvođenje pojma prihodi od arhivske djelatnosti. Nepotrebno i nezakonito prikupljanje osobnih podataka korisnika kod korištenja arhivskog gradiva i suprotno načelu javnosti arhiva i arhivskog gradiva. Uvođenje mogućnosti arbitrarne uskrate na neodređeno vrijeme pristupa gradivu zbog stanja u kojem se gradivo nalazi. Rješavanje zahtjeva za korištenje gradiva u razumnom roku bez ikakve definicije što bi značio razumni rok i time uskraćivanje korisniku prava na žalbu. Izdavanje rješenja o odbijanju zahtjeva za korištenje arhivskog gradiva samo na poseban zahtjev korisnika, to je isto ograničenje prava na žalbu. Nametanje obveza imateljima privatnog arhivskog gradiva bez naknade troškova ispunjenja tih obveza. Uvođenje arhiva područne i lokalne samouprave u sustavu javnih arhiva čime se korisnicima bitno otežava pristup javnom arhivskom gradivu, a financiranje troškova arhivske djelatnosti u tom dijelu prebacuje na županije, gradove i općine. Nejasna uloga postojećih područnih državnih arhiva nakon uvođenja arhiva područne i lokalne samouprave u sustav javnih arhiva. Osnivanje javnih arhiva od strane drugih tijela javne vlasti različitih od Republike Hrvatske i jedinice područne i lokalne samouprave bez ikakvih kriterija, jasne te njihov odnos prema drugim javnim arhivima. Ovo su sve problemi to prijedloga zakona. Pretvaranje dosadašnjih pismohrana u arhive u sastavu. Potpuno nejasan organizacijski ustroj javnih arhiva i potpuno nekritičko razgraničenje nadležnosti pojedinih tijela javnog arhiva ravnatelj, upravni odbor, stručno vijeće, te neusklađenost sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o radu. Upravno vijeće i sastav Upravnog vijeća. Pripisivanje nadležnosti za stručni nadzor nad radom Hrvatskog državnog arhiva Ministarstvu kulture koje nije stručno tijelo. Pretjerane diskrecijske ovlasti ministra kulture u djelatnosti javnih arhiva. I završni komentar, pretjerana uopćenost zakona koja ima za posljedicu da se bitni aspekti uređivanja ove materije prepuštaju podzakonskim aktima glede kojih Sabor kao zakonodavac nema nema nikakvu kontrolu. Također nacrt obiluje, znači obiluje pravnim nedorečenosti, neusklađen je sa Zakonom o općem upravnom postupku i drugim zakonima. To je prijedlog Ministarstva kulture koji je predan samo zato kako bi se izveo manevar koji nije pripreman ozbiljno kao što smo mi nekoliko mjeseci radili na našem prijedlogu zakona koji definira istina jedno uže područje, a definira ga na jedan dobar način. I ovaj prijedlog zakona će učiniti sve arhive iz tog komunističkog razdoblja u potpunosti dostupnim. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Tuđman javio se za repliku. Hvala gospodine predsjedniče. Pa ovo je presedan što bi rekao kolega Grmoja. Prvi puta u ovih pet godina da netko tko brani jedan zakon ne govori o svom prijedlogu, nego govori o nekom drugom prijedlogu koji se tek treba pojaviti pred Hrvatskim saborom implicirajući ili imputirajući da će zastupnici to podržati, odnosno takav prijedlog podržati. Ovdje je razlog zašto je to tako mogu ilustrirati vrlo jednostavnim primjerom onoga što je gospodin Križanec ovdje rekao i pitao što će učiniti ravnatelj arhiva Varaždina i međimurskog arhiva koji mora preuzeti pet tisuća metara arhivske građe, ovaj drugi dvije tisuće metara, kada ovaj zakon stupi na snagu? Plaćat će kaznu zbog toga što neće moći odgovoriti na zahtjeve na upite, na takav primjer nismo dobili odgovor. Da ne bi platio jasna stvar jasna stvar je za očekivat da će sam dati ostavku, ali isto tako da i drugi neće biti imenovan odnosno htjeti preuzeti tu dužnost ravnatelja zato što će biti u situaciji da neće moći ispuniti obveze koje mu zakon propisuje. Vi to niste rekli a, a kamoli da ste dali odgovor i to je jedan od problema sa vašim prijedlogom.

Grmoja, pa evo i u ovoj završnoj riječi ste i meni kao zastupniku pomogli da neke stvari možda bolje shvatim, bolje razumijem. Ovdje se vjerojatno svi možemo složiti da arhivska građa, imovina i vlasništvo RH i da RH o njoj mora imati određenu skrb. Problemi koji se ovdje javljaju, pa ne samo problemi u arhivskoj građi, problemi su u svim segmentima društva, uzmimo samo našu gruntovnicu, dakle imamo jedno nesređeno stanje, bilo prema načinu klasifikacija pojedinih podataka kako su nastajali kroz povijest, bilo na lokacijama ili mjestima gdje su oni nastajali. Ovo je sigurno složeni problem i treba ga rješavati. Vi ste upozorili na dosadašnji zakon koliko sam shvatio koji je bio o arhivskoj građi i zakon koji će ukazati Vlada i ukazali ste na to da postoje mnoge nedorečenosti, mnoge stvari koje nisu U tom smislu smatram da ovo zakonsko rješenje, premda kolege iz HDZ-a smatraju da je parcijalno, da nije dovoljno dorečeno treba podržati osim ako postoje određene nedoumice oko toga da ta rješenja nisu dobra. argument da samo zbog toga što su parcijalna rješenja taj mi argument ne stoji i u tom smislu ću ja svakako podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala. S ovim zaključujem raspravu. Glasovat ćemo. Ja se zaista ispričavam. Zastupnik Bulj imate mogućnost zapisano je, replika. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Grmoja, evo kratko ću vas pitati vidim da se ovdje govori da se ne radi o komunističkoj partiji, a da je Vlada to mislila. Pa možete li pojasniti to da li se radi u ovoj fazi otvaranje arhiva jer se navodi kao društvene političke organizacije dal u to spadaju šta je i podrazumijeva se komunistička partija i ostalo i da li se to u vladinome prijedlogu nalazi? I jednu vrlo interesantnu stvar vama koliko je teško što je ova arhiva došla kao zakon da je i HRT 4 prekinuo prijenos ove sjednice i da je kolega Bačić tamo držao sada sat vremena nekakve monologe, a da im ova tema nije bitna? Koliko je značajna da blokiraju da javnost vidi ovu raspravu, znači da smo s ovom temom u biti ono što je trebalo prije 27 godina pogodili u bit problema, da treba istrajati na otvaranju arhiva. A može biti sram oni koji na HRT-u nisu omogućili našim građanima da nakon dugo vremena iščekivane stvari zbog naše budućnosti kao što je ovaj arhiv da nije na HRT-u. Hvala Odgovor na repliku zastupnik Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Pa poštovani kolega Bulj, moram priznati da sam jako iznenađen sada sa ovom informacijom. To pokazuje da sam jutros bio u prvu kada sam rekao da smo uzdrmali cjelokupan sustav, da svi oni koji su kreatori ovog kaosa kaosa da oni ne žele da dođe do otvaranja arhiva, da su oni arhitekti svega Šeks, Božinović, Valentić, Gregurić to je ta ekipa koja je štitila Ivicu Todorića. I ovi arhivi kada kaže kolega Vrdoljak da ne treba se baviti prošlošću oni su itekako povezani s ovim. I sramotno je da mi ovdje u Hrvatskom saboru predsjednik kluba HDZ-a pola sata daje intervju za HRT dok mi ovdje raspravljamo. Toliko o poštovanju Hrvatskog sabora, toliko o poštovanju ove institucije, a toliko i o strahu, vi ste spominjali nekakve sove, ptice i tako, toliko o strahu tih koji se boje ovoga našeg prijedloga zakona.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

Hvala.

Hvala.